**Bebić, Luka (HDZ)** Molim izbor imenovanja, Odbor za izbor imenovanja i gospođa Nevenka Majdenić. Izvolite.

kolege i kolegice, Odbor za izbor, imenovanje i upravne poslove hrvatskog Sabora na 36. sjednici održanoj 29. srpnja 2009. godine jednoglasno je utvrdio prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarstvo. Prvo razrješuje se član Odbora za gospodarstvo hrvatskog Sabora Milivoj Škvorc i drugo za članicu Odbora za gospodarstvo hrvatskog Sabora bira se Vesna Buterin. **Bebić, Luka (HDZ)** Zaključujem raspravu. Tko je za prijedlog odbora? Molim da digne ruku.

Prvo razrješuje se član Odbora za rad i socijalno partnerstvo, Milivoj Škvorc i drugo za članicu Odbora za rad i socijalno partnerstvo hrvatskog Sabora bira se Sunačana Glavak. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za?

Prvo, razrješuje se članica Odbora za obitelj, mladež i šport hrvatskog Sabora Vesna Buterin i drugo za članicu Odbora za obitelj, mladež i šport hrvatskog Sabora bira se Sunčana Glavak. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje.

Prijedlog je prihvaćen jednoglasno sa 89 glasova. Idemo dalje. upravne poslove hrvatskog Sabora održane 29. srpnja 2009. godine jednoglasno je utvrđen prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za pomorstvo, promet i veze hrvatskog Sabora. Prvo, razrješuje se član Odbora za pomorstvo, promet i veze hrvatskog Sabora Milivoj Škvorc i drugo za člana Odbora za pomorstvo, promet i veze bira se Berislav Rončević. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Hvala. Rezultat? Jednoglasno sa 89 glasova je prihvaćen prijedlog odbora. Idemo dalje. jednoglasno je utvrđen prijedlog odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za informiranje, informatizaciju i medije. Prvo, razrješuje se član Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Berislav Rončević i drugo za članicu Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskog sabora bila se Sunčana Glavak. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za? Hvala. Protiv? Suzdržan? Rezultat? Jednoglasno sa 91 glas je prihvaćen prijedlog odbora. Molim dalje. Odbora za izbor i imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora je na 37. sjednici održanoj 23. rujna 2009. godine jednoglasno utvrdio prijedlog odluke o izboru člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora. Za člana Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskog sabora bira se Josip Salapić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za?

Prijedlog odbora prihvaćen je jednoglasno sa 91 glas. Molim dalje. jednoglasno je utvrđen prijedlog odluke o izboru člana Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskog sabora. Za člana Odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove Hrvatskog sabora bira se Josip Salapić. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu. Dajem prijedlog odbora na glasovanje. Tko je za?

Jednoglasno je prihvaćen prijedlog odbora sa 91 glas.